Tere hommikust, väga lugupeetud Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu täiskogu neljapäevast istungit. Kohaloleku kontroll, palun!

Kohalolijaks registreerus 47 Riigikogu liiget, puudub 54. [Nüüd on] võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Seda soovi täna ei ole. Saame minna tänase päevakorra juurde. On üks, aga oluline päevakorrapunkt: Riigikogu liikme Mart Maastiku algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 439 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Mart Maastiku. Suur tänu, hea kolleeg! Austatud kolleegid ja inimesed, kes vaatavad meid taevakanalite

Natukene eelnõu sisust, sest muidu nendest paragrahvidest pole mõtet siin rääkida. Ja sisu on lihtne. 1. jaanuaril 2006 jõustus uus tsiviilkohtumenetluse seadustik,

ei ole enam võimalik [uue] seaduse laiendust kasutada. Nii võibki tekkida selline olukord – kuigi põhiseaduses on kirjas, et omand on püha ja puutumatu –, et need inimesed on mitukümmend aastat olnud ebaõiglaste otsuste vangis. Ma üritangi täna selle seadusemuudatusega aidata neid inimesi. Ja ma arvan, et teie

Ma loen ette ka selle eelnõu sisu. "§ 1. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) seaduse paragrahvi 7 tekst loetakse sama paragrahvi lõikeks 1; 2) seadust täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: Juhul, kui isik on esitanud teistmisavalduse kuni 1. jaanuarini 2006. aastal kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel ja sellele avaldusele ei ole antud menetlusluba, siis võib sama isik 1. jaanuaril 2006. aastal jõustunud tsiviilkohtumenetluse seadustikus esineva aluse olemasolul esitada uue teistmisavalduse Riigikohtule kuue kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest."

õnnetuid, kellel on ilmnenud uued asjaolud kohtuasjades, väga palju on. Seega teen siiski ettepaneku kõigil hääletada selle seadusemuudatuse poolt. Aitäh!

Ja muidugi ka põhiseaduse kommentaarid ütlevad väga selgelt ära, et puutumatuse tagamiseks peab riik kehtestama õigusnormid, mis võimaldavad omandit kaitsta. Küsimus ongi praegu omandis. Võib-olla on tegemist üksikjuhtumitega, aga see olukord võib tabada meid igaüht siin saalis. Kuidas te hindate minu mõttekäiku, et praegu kehtiv õigusnorm on põhiseadusvastane? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Ma ei ole küll õigusekspert, pean tunnistama, aga kõik see, mida te rääkisite, oli väga loogiline. Ma arvan, et iga seadusemuudatus, mis annab võimaluse meie riigi kodanikel

Aitäh! Jaa, kindlasti ongi aluseks üksikjuhtumid ja konkreetsed isikud, kes on pöördunud minu poole. Tegelikult on seda seadusemuudatust üritatud ka varem Riigikogus menetleda. Mina siis Riigikogu liige ei olnud. Aga ma leian, et üksikjuhtumid on väga olulised. See ongi see alus. Ma arvan, et iga

uueks teistmiseks. Nagu kolleeg Grünthal juba rääkis, on see ikkagi põhiseaduses kirjas, et omand on püha ja puutumatu. Selle seadusemuudatuse mõte on just see. Miks just enne 1. jaanuari 2006? Just siis

muutnud kohtuotsust kardinaalselt. See on see probleem, mida me proovime praegu lahendada.

jõustunud kohtuotsuse või -määruse uuesti läbivaatamine. Ja rõhutan väga olulist asja: kui on ilmsiks tulnud uusi asjaolusid. Uusi asjaolusid ei pruugi praeguses seaduses sätestatud tähtaja jooksul ilmneda. Aga kui ilmnevad uued asjaolud, mis annavad aluse jõustunud kohtulahendi läbivaatamiseks, siis peab selline õigus olema tagatud tegelikult kõigile Eesti Vabariigi kodanikele. Me ei saa

puutumatuse ja pühaduse reguleerime mingisuguse madalama astme seadusega, kus on esitatud tähtajad, siis on see minu hinnangul põhiseaduse riive. Mis on teie hinnang? Aitäh!

oma seisukohti hiljem tutvustada, nagu te ütlesite, kui on ilmnenud uued asjaolud. Nendel on ilmnenud uued asjaolud. Ma arvan, et see ei võta ka kelleltki tükki küljest ära,

tehtud kohtuotsused peaksid kehtima pikalt, aga teisest küljest tuuakse välja, et see põhimõte ei ole absoluutne ning uute asjaolude ilmnemisel ja põhjendatud juhtumite puhul tuleb asju üle vaadata. See on ka oluline asjaolu siin.

Mul on raske komisjoni seisukohti siin väljendada, kuid võib-olla ei osanud ma nii hästi ka ise väljendada oma seisukohti seal komisjonis, pean tunnistama.

nende inimeste suhtes, kes on olnud oma probleemidega hädas enne 1. jaanuari 2006. Ma arvan, et täna ma suutsin ehk paremini selgitada oma seisukohti, ja loodan, et ka komisjoni liikmed saavad oma arvamust siin muuta. Madis Kallas, palun! Aitäh,

siin Riigikogus kasvõi ühe inimese mure ja saatuse, siis on see tegelikult oluline, seda enam, et see mingit halduskoormust või mingeid erilisi probleeme kohtupidamises ei too. Ma ennustan, et need ongi väga üksikud juhtumid.

oleme siin viimased nädalad vaielnud eelarve üle. Meil on väga erinevad lähenemised ja [eelarve] mõjutab tegelikult kogu riigi tulevast käekäiku ning mitte ainult ühe aasta lõikes, vaid kümneteks aastateks.

kedagi konkreetselt tõesti aidata. Mitte luues sellist pretsedenti, et igaüks tuleb … Ma tean, ka komisjonis öeldi, et kuidas me saame iga üksikjuhtumi jaoks hakata looma seadusandlust.

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Head kolleegid! Tõepoolest, õiguskomisjon arutas Mart Maastiku eelnõu 7. oktoobril. Komisjonist võtsid osa komisjoni liikmed Anti Haugas, Jaanus Karilaid, Ando Kiviberg, Valdo Randpere, Vilja Toomast ja Varro Vooglaid. kutsutud Riigikogu liige Mart Maastik, kes on eelnõu autor, ja Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna kohtute talituse nõunik Stella Johanson. Menetlus nägi välja niimoodi, et Mart Maastik kõigepealt selgitas suures plaanis sedasama, mida ta ka siin puldis rääkis. Ehk siis küsimus on teistmisavaldusele menetlusloa andmisest enne 2006. aastat ja pärast 2006. aastat, kui muudeti tsiviilkohtumenetluse seadustikku.

See arvamus on väga põhjalik, kahel leheküljel. Ma võtan selle lühidalt kokku. Ma tõesti kõiki neid punkte ei hakka ette lugema ja ka komisjonis tegelikult sellist palvet ei esitatud. Aga kuna see arutelu siin oli sisuline, siis ma püüan Stella Johansoni sõnad siit puldist edasi anda. Pehmelt öeldes on see eelnõu sisuliselt ja õigustehniliselt problemaatiline. Ta selgitas, et teistmine on kinnises loetelus konkreetsetel alustel juba jõustunud kohtuotsuse või -määruse uus läbivaatamine Riigikohtus, näiteks kui isikut ei ole menetlusse kaasatud või konkreetne säte, mille alusel see kohtuotsus tehti, on tunnistatud põhiseadusvastaseks. On oluline märkida, et õigusriigi põhimõtte oluliseks elemendiks on õiguskindlus ning õiguskindluse põhimõttest lähtuvalt on ka teistmisavaldustele seatud tähtajad. See on teistmise aluse teadasaamisest kaks kuud, kuid absoluutne tähtaeg on viis aastat, pärast mida teistmisavaldust esitada ei saa. Ja kui ei ole isikut menetlusse kaasatud, siis on see tähtaeg kümme aastat. Nii et teistmisavaldused on Eestis olemas küll ja nendel on teatud tingimused ja tähtajad. Küsimus Küsimus oligi selles, et see muudatus, mis selle eelnõuga tahetakse teha, on õiguskindluse põhimõtte vaates väga problemaatiline, loob väga abstraktse, kindlaks määramata ja piirideta võimaluse avalduste esitamiseks. On teadmata, mida selline muudatus praktikas tegelikult kaasa tooks. Ja ma arvan – see on väga oluline lause –, et eelnõu ettepaneku põhiseaduspärasus on seetõttu äärmiselt kaheldav.

on tingitud, on aegumise tõttu kohaldamisalast väljas. Ehk siis tegelikult me räägime Ehk siis tegelikult me räägime sisuliselt 20 aasta tagusest seaduse muutmisest ja veel omakorda siis tagasi minna sellest [ajast].

määrata juhtivkomisjoni esindajaks mind. Ning konsensuslikult tehti ettepanek eelnõu tagasi lükata. Suur tänu teile! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Jüri Jaanson, palun! Head kolleegid! Ma ei esinda siin Reformierakonda, ma esindan iseennast. Ma pean lihtsalt oluliseks märkida, et läbirääkimised on fraktsioonidele, nii et selles mõttes sa siiski pead fraktsiooni nimel kõnet pidama. Aga võib-olla fraktsiooni seisukoht langeb kokku sinu seisukohaga, ma ei saa seda välistada. Fraktsiooni seisukoht ei ühti päris minu seisukohaga, aga ma räägin oma jutu ära. Ma ei tulnud siia tegelikult agiteerima, kas peaks selle poolt või vastu hääletama.

on, viitab ühest küljest küll õiguskindlusele, aga teisest küljest viitab ka sellele, et õiguskindluse põhimõte ei ole absoluutne. Siin on võimalikud erisused, kui on põhjendatud asjaolud. Ja ma arvan küll, et kui kohtumenetlus on läbi viidud

korralikke otsuseid, siis on teistimisvõimaluse andmine vajalik. See nüüd selleks. Aga veel, mis ma siin tahtsin rääkida,

Jah, ma võin ise öelda, et seesama eelnõu on siin varasemates koosseisudes olnud menetluses, viimane kord eelmise koosseisu lõpus.

sõltumatu ja õiguspärase kohtumenetluse läbiviimiseks on meie ülesanne, ilma igasuguste hinnanguteta, kas kohtuotsused on õiglased või ebaõiglased. Kohus on sõltumatu. Aitäh kuulamast! Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel Mart Maastik, palun! Suur tänu, hea eesistuja! Head kolleegid! Ma tänan kõigepealt Jüri Jaansoni, et ta tõi selgust sellesse, kuidas eelmistel kordadel on läinud, vähemalt eelmises

eelduse kohtuotsuse kardinaalseks muutmiseks, siis selline võimalus peaks olema. Väga keeruline on elada teadmises, et sulle on ülekohtuselt tehtud

See on väga üllas ja õige otsus, kui me selle poolt hääletame. Väga keeruline on teie hingedesse sisse vaadata ja teada,

ikkagi õiglus jalule seatud saama. Püüame kaasa mõelda ja ikkagi kutsun teid kõiki üles hääletama selle muudatuse poolt. Aitäh! Aitäh! Nüüd on kas sõnavõtt kohapealt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel või vastusõnavõtt, Andre Hanimägi, ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Kumb siis? Vasturepliik on fraktsiooni nimel või? Kas vasturepliiki saab ainult fraktsiooni nimel? Vastusõnavõtt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Palun, Andre Hanimägi!

Ma tuletan meelde, et õiguskomisjoni otsused olid konsensuslikud. Seda esiteks.Ja teiseks, ma ei ole kunagi väitnud, et teistmisavaldused on absoluutsed. Seda nad ei ole ka praegu. praegu. Ärgu jäägu siit saalist inimestele mulje, et kui mingi aeg hiljem, aastaid hiljem tulevad välja mingisugused uued tõendid,

Ja kriminaalmenetluses on hoopis nii, näiteks inimõiguste rikkumised, et seal ei ole üldse selliseid tähtaegu. Lihtsalt et ei jääks kõlama arvamus, et Eestis on olukord selline, et kui mõni aeg hiljem tekivad uued tõendid, siis nendega ei olegi mitte midagi pihta hakata.Selle eelnõuga seoses on palju rohkem probleeme ja ma soovitan kindlasti Vabariigi Valitsuse arvamust veel kord lugeda. Ma tõesti kõike seda ette ei lugenud, aga seal on 11 punkti, millest nii mõnigi ütleb väga selgelt, et see eelnõu seda probleemi ei lahenda ja ei saagi lahendada. Aitäh! Suur tänu! Head kolleegid, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 439 esimesel lugemisel tagasi lükata. Peame seda ettepanekut hääletama ja asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.

Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 439 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt hääletas 35 Riigikogu liiget, vastu oli 15, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. Eelnõu 439 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.Head